(HDZ)** Prelazimo na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja. Bio je hitni postupak, P.Z.E. br. 314.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 Dražen Jurković, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. predsjedniče, uvaženi zastupnici. Dakle, ovim izmjenama i dopunama zakona usklađujemo se sa zakonodavstvom Europske unije, ovim izmjenama mora se osigurati da zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva moraju ishoditi odobrenje izdano od nadležnog tijela, pri čemu moraju ispunjavati propisane uvjete. Također predloženim zakonom uređuje se odobrenje za obavljanje djelatnosti uzimanje, pohranjivanje i presađivanje tkiva, dakle da to odobrenje daje ministar nadležan za zdravstvo, ako zdravstvena ustanova ispunjava uvjete za obavljanje određene djelatnosti s obzirom na prostor, stručne radnike, medicinsko-tehničku opremu, sustav kvalitete i druge uvjete. Dakle, ovim izmjenama i dopunama zakona definira se slanje obavijesti ministarstvu o svakom novom podatku koji utječe na dopunu ili izmjenu dokumentacije koja se prilaže zahtjevu za davanje odobrenja za obavljanje te djelatnosti i također ovim izmjenama važećeg zakona uređuje se da će ministar po službenoj dužnosti donijeti rješenje o oduzimanju odobrenja za obavljanje djelatnosti, ako zdravstvena ustanova više ne ispunjava propisane uvjete za obavljanje te djelatnosti. Usklađivanjem sa člankom 9. Direktive 2004/23 EZ-a, predloženi zakon sadrži posebne odredbe o uvozu i izvozu tkiva u cilju osiguranja standarda, kvalitete i sigurnosti. Uvozom i izvozom tkiva smije se baviti banka tkiva koja za to ima odobrenje ministra. Predloženim zakonom propisano je koju dokumentaciju je potrebno priložiti uz zahtjev za davanje odobrenja za uvoz tkiva kako bi se osigurali da tkivo zadovoljava propisane standarde sigurnosti i kvalitete. Također, prema članku 11. Direktive 2004/23 EZ-a te prema članku 5. i 6. Direktive 2006/86 EZ-a od 24. listopada 2006. godine kojom se provodi Direktiva 2004/23 EZ-a države članice dužne su uspostaviti sustav za dojavu, istraživanje, bilježenje i prijenos informacija o ozbiljnim i štetnim događajima i reakcijama. Predloženim zakonom posebno se uređuje da registar ozbiljnih i štetnih događaja vodi dakle Ministarstvo zdravstva te se sukladno članku 7. Direktive 2004/23 o provjeri i kontrolnim mjerama predloženim zakonom sadržavaju i propisuju odredbe o inspekcijskom nadzoru te nadzoru nad stručnim radom u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama. Predloženi zakon također sadrži odredbe o ovlašćivanju laboratorija koji za područje Republike Hrvatske obavljaju imunogenetsku obradu i testove za određivanje podudarnosti tkiva primatelja i darivatelja i obavezna testiranja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 predsjednik odbora gospodin Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, štovani državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb je raspravljao o ovom zakonu kao matično tijelo. Prema uvodnom obrazloženju predstavnika predlagatelja zakon koji je pred nama omogućava daljnju prilagodbu domaćeg zakonodavstva zakonodavstvu Europske unije. Posebno je upozorio na odredbe o sustavu za praćenje i dojavu ozbiljnih štetnih događaja i štetnih događaja, i odredbe o registru tih događaja koje vodi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Ministarstvo će pravilnikom propisati način izvješćivanja o ozbiljnim štetnim događajima, o štetnim događajima kao i o načinu vođenja njihove evidencije. Također, pravilnikom će se propisati i provođenje nadzora nad stručnim radom u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama koje će provoditi zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, istakao je uvodno predstavnik predlagatelja. Na početku rasprave članovi odbora istakli su značaj i važnost transplantacijskog programa u Republici Hrvatskoj pa i u Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna predviđeno povećanje sredstava za njihovo unapređenje u tekućoj godini. Tijekom rasprave utvrđeno je da se ovim zakonom vrlo jasno definiraju uvjeti za obavljanje djelatnosti pohranjivanja tkiva, banke tkiva. Odobrenje za obavljanje djelatnosti uzimanja, presađivanja i razmjene organa daje se na rok od četiri godine. Iako se taj rok može činiti predugačak po mišljenju članova odbora on je prihvatljiv. Kako zdravstvena ustanova za dobivanje odobrenja uz ostalo mora dostaviti izvješće o pokazateljima svoje kvalitete rada izdano od Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu uz provođenje kvalitetnog, redovito, izvanrednog zdravstvenog nadzora koji uključuje i nadzor nad trgovačkim društvima ako obavljaju zdravstvenu djelatnost iz ovog područja postići će se učinkovita i znatno kvalitetnija kontrola zdravstvenih ustanova tijekom četverogodišnjeg razdoblja. Nakon opsežne rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili podržati predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Pred nama je novi iskorak Ministarstva zdravstva u regulativi koja se tiče transplantacije organa i tkiva u svrhu liječenja. Ovaj puta radi se o usklađenju sa novim propisima Europske unije što je posebno značajno jer smo ušli u organizaciju eurotransplanta u kojoj dobivamo i dajemo, dakle doniramo organe na međunarodnoj razini pod strogo kontroliranim uvjetima. Zbog toga je ovo usklađivanje posebno značajno jer se inače radi o djelatnosti koja je posljednjih godina doživjela u našem zdravstvenom sustavu veliki pozitivni iskorak o čemu ću govoriti malo kasnije. Dakle, što se ovim zakonom kao što je rekao gospodin državni tajnik regulira. Prije svega, strogo se definiraju ustanove koje mogu obavljati transplantacijsku djelatnost, to su kliničke ustanove za transplantaciju organa i eksplantacijski timovi u drugim ustanovama koji moraju biti posebno educirati. I za jedno i za drugo potrebno je posebno odobrenje resornog ministarstva radi kontrole uvjeta kako kadrovskih tako i uvjeta opreme same ustanove. Ovdje se regulira uzimanje i pohranjivanje tkiva što je posebno važno jer je to jedan veliki iskorak u regulativi transplantacije i trgovine tkivima koja se intenzivno razvija kod nas i u svijetu. Posebno se određuju i ovlašteni laboratoriji koji mogu kontrolirati ova tkiva a isto tako je važno da se strogo regulira uvoz i izvoz tkiva, dakle ta nova djelatnost koja je u zamahu je ovim zakonom stavljena pod strogu kontrolu. Znači, za uvoz tkiva potrebno je dokazati korist od upotrebe uvezenog tkiva, svrha primjene te dokaz da u Hrvatskoj nema takvih raspoloživih tkiva a za izvoz je potrebno da imamo dostatnu količinu tkiva za vlastite potrebe, dakle da imamo višak proizvedenih tkiva za izvoz a isto tako da postoji medicinski opravdani razlog za taj izvoz. Naravno da je potrebna i stroga kontrola porijekla samoga tkiva i načina prometa odnosno njegovog skladištenja. Definirani su strogo i dokumenti koji se prilažu za uvoz i izvoz tkiva. Isto tako je važno naglasiti da se u pogledu prostora, opreme i kadrova u ministarstvu izrađuje posebni pravilnik a da na njega daje svoje mišljenje i Liječnička komora. Ono što bi dalje trebalo istaknuti u ovom zakonu to je da se u cijelosti zapravo regulira inspekcijki nadzor nad ovom djelatnošću kojeg naravno provodi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, da se nadzor odvija ne samo nad zdravstvenim ustanovama koje su uključene u transplantaciju organa i tkiva nego i nad pravnim osobama koje se uključuju u proizvodnju i trgovinu tkivima i nad svim trgovačkim društvima koja po zakonu mogu obavljati ovu djelatnost. Dakle, nadzorom su obuhvaćeni i ti subjekti. Možda je jedan od najkvalitetnijih iskoraka strogo definiranje ozbiljnih štetnih događaja i štetnih događaja. Ozbiljni štetni događaji su događaji vezani uz uzimanje, pohranjivanje i presađivanje dijelova ljudskoga tijela ako imaju negativne posljedice širenja zaraznih bolesti, ugrožavanja zdravlja ili života bolesnika a štetni događaji su vezani uz pojave sa istim karakteristikama. jedno i drugo se mora strogo dojavljivati Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu zdravstva po dojavi vrši nadzor, vodi očevidnik tih štetnih i naročito štetnih događaja i u obvezi prema Europskoj uniji dostavlja dojavu o takvim događajima Centralnom europskom registru. Sa svim ovim promjenama transplantacija organa i tkiva u Hrvatskoj će biti još sigurnija nego do sada, a zakon dolazi u pravom trenutku, jer bih htio istaknuti veliki, ja bih rekao, zapravo izvanredno veliki razvoj ove grane medicine u posljednjih nekoliko godina. Iako imamo veliku tradiciju u transplantaciji, ali nije problem sam transplantirati organ, problem je organizirati sustav da to može raditi u što većem broju kako bi spasili što više života. tu su dva velika problema. Jedan je organizirati donacijsku službu, proširiti svijest u narodu o tome što znači iz ljubavi donirati dio tijela osobe koja na žalost nema više nema šanse ostati u životu i s takvom donacijom spasiti tuđi život. Na tome se posljednjih godina učinilo jako puno. S druge strane treba stručno educirati te visoko kvalificirane timove, organizirati njihovu 24 satnu pripravnost u ograničenim financijskim uvjetima, naravno kakvi vladaju u našem zdravstvenom sustavu. Pa ipak iskorak je vrlo veliki. Ja bih samo nabrojio nekoliko pokazatelja. Transplantacija organa 1998. godine transplantirano je 48 bubrega, prošle godine 149. Dakle, utrostručio se broj transplantiranih bubrega i proširio se broj ustanova koje to rada. Gušterače 2003., 8, 2008. 14 i ove godine ćemo ih imati sigurno oko 20-ak kao što je krenulo u provom tromjesečju. Najveći iskorak je u transplantaciji jetre, jer je to i transplantacija koja je kasnije krenula. Mi smo tek 1998. mogli ovlastiti ustanove koje će se s time baviti. I te godine smo imali dvije transplantacije jetre. Prošle godine 61. a u specijaliziranoj ustanovi za transplantaciju Kliničkoj bolnici "Merkur" u kojoj imam čast i sam sudjelovati u tome, upravo ćemo proslaviti idući mjesec 300 transplantaciju jetre, to je dakle 300 spašenih života kojima bi ta usluga bila dostupna u Europskoj uniji, ali vrlo ograničeno, jer je broj doniranih jetara ograničen, a i ta usluga bi tamo bila 4 do 5 puta skuplja što sustav ne bio mogao izdržati. Posebno smo ponosni na razvoj multiorganskih transplantacija što spada u najdiferentnije zahvate u području medicine. U ovom trenutku radimo istodobnu transplantaciju bubrega i jetre, i bubrega i gušterače. Prošle godine smo napravili 14 istodobnih transplantacija bubrega i gušterače. je veći broj donora, živih donora. Sa 17% smo postigli 28% organa od živih donora. A što to znači za naše bolesnike, možda najbolje govori skraćivanje liste čekanja na transplantaciju. Najveća lista čekanja naravno za bubrege, kod bolesnika koji imaju bubrežnu insuficijenciju. I ta je lista 2002. godine brojila 982 bolesnika, sada broji 346. Dakle, tri puta je smanjen broj, s čim naravno ne smijemo biti definitivno zadovoljni, nego intenzivirati nastojanje u spašavanju života još i više. I možda da se još spomene recimo naša suradnja sa "Eurotransplantom" dakle to nam je najveći dokaz da smo stručno i organizacijski dosegli europske standarde i svjetske standarde jer su nas uzeli kao ravnopravne sudionike u međunarodnoj razmjeni organa i transplantaciji. 2007. godine imali smo iz drugih zemalja 54 organa, a poslali smo 27. prošle godine smo iz drugih zemalja imali 38, a poslali 43. Dakle, otprilike podjednak broj poslanih i dobivenih, ali je prednost ta što možemo dobiti upravo organ za onoga primatelja za kojega trenutno u Hrvatskoj nema raspoloživog organa koji bi mu po tipizaciji tkiva u tom trenutku odgovarao. Dakle, s time se još više povećava mogućnost spašavanja života. Možda na kraju reći što bi još trebalo napraviti u ovom području, osim ovakve dobre zakonske regulative koja mora pratiti razvoj struke, dakle jamči i razvoj kvalitete i nadzora čitavog sustava. Trebali bi poraditi još na proširenju naših usluga na transplantaciji pluća. Imamo tim koji to može izvesti ali potrebno je uložiti dosta novaca u rekonstrukciju naše specijalizirane Bolnice za plućne i torakalne bolesti "Jordanovac". Vjerujem da će ministarstvo to imati u vidu idućih godina. I onda ćemo moći reći da nudimo našim pacijentima i uz transplantaciju srca i sve ostale koje sam spomenuo, sve one usluge koje ima svaki europski stanovnik. Prema tome, možemo reći da i ovdje naše zdravstvo prati razvoj europskog zdravstva. Ali s ovim novim zakonom koji je pred nama i razvoj europskog zakonodavstva i zato predlažemo da se prihvati. (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. do bilo kakvog poboljšanja u ovoj problematici je dobro došao i hvale vrijedan. podsjetit ću da je još 2000. godine za vrijeme SDP-ove vlasti, odnosno koalicijske vlasti, došlo do povezanosti između Hrvatske i "Eurotransplanta". Dakle, mi smo tu pokrenuli stvari na bolje i u tom smislu ovo je još jedan mali doprinos. Profesor Hebrang je više-manje rekao kako stojimo trenutno sa transplantacijama u Hrvatskoj, sa listama čekanja. Ipak može se reći da je onako zadovoljavajuće kada otvorite razno razne tablice i grafikone i vidite da polako, ali sigurno ta linija pada. Dakle, broj onih koji čekaju organe je sve manji za svaki pojedini organ. Ali naravno tu još treba dosta toga poraditi, jer danas ako zbrojimo sve one koji čekaju organe bilo da se radi o srcu, o bubregu, o jetri ili nekom drugom organu, ima ih danas u Hrvatskoj oko tisuću. Dakle, oko tisuću ljudi čeka novi organ, a zbog vrlo malo broja onih donatora, teško da će u skorijoj budućnosti oni te organe i dobiti. Zašto je važno povećati svijest ljudi da su eksplantacije, odnosno potrebu za donacijama organa? Zato što naprosto novim organom čovjeku se potpuno mijenja život. Dakle, onaj koji je do jučer bio na dijalizi, morao više puta tjedno nekoliko sati provoditi u bolnici, tu pogotovo mislim na one ljude koji ne žive u velikim gradovima gdje postoje klinički bolnički centri nego u manjim mjestima i moraju još i putovati dakle, kvaliteta života im je zaista nezadovoljavajuća. Oni jednim novim bubregom će dakle, svoj život promijeniti u potpunosti. Mislim da mi u Hrvatskoj imamo sreću da imamo dovoljan broj ljudi koji su vrlo dobro educirani, ljudi koji mogu doprinijeti da ova situacija bude još bolja i ono što je važno i što bi postojala potreba u Hrvatskoj da se proširi broj bolnica koji će transplantirati organe. Dakle, recimo evo dati ću primjer Osijeka kod nas se vrši isključivo eksplantacija bubrega, dakle, bilo bi lijepo kada bi se počelo malo više širiti taj broj bolnica koji će raditi i tranasplantacije. Ono što još na kraju samo bih kratko rekla, važno je zahvaliti se na neki način ovdje i medijima budući da oni u dobrom dijelu slučajeva mogu senzibilizirati javnost i u tom smislu očekujemo njihovu pomoć, dakle, s političke strane zakoni će omogućiti ono što se omogućiti dade, ali mediji su u svakom slučaju tu potrebni da pomognu jačati svijest među ljudima koliko je važno dati organ, koliko je važno pomoći ljudima, zaista onako u roku od nekoliko sati promijeniti im život. Evo, ja ne bih više, više posebno dužila, mislim, zakon je dobar i u svakom slučaju mi ćemo ga podržati. Hvala. U ime Kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine predsjedniče, kolegice zastupnice i kolege zastupnici, gospodo iz Vlade. Evo kao liječnik sam odlučio raspravljati o ovoj točci dnevnog reda a i potpisnik sam donorske kartice koja je bila prije par godina jedna akcija s time da je moje mišljenje da ovakva i edukacija i medijski jedno osmišljavanje jedne kampanje u svezi donorstva tkiva i organa može potpomoći u svakom slučaju cilju i ovakvim ciljevima ovoga prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama zakona o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja sa konačnim prijedlogom zakona. Jasno da uz oznaku E dakle, usklađivanje sa europskim zakonodavstvom. Ja ovom prilikom koristim, ovu priliku i koristim da sa ove govornice da kažem i zahvalim i pohvalim naše ekipe, ekipe naših liječnika, kirurgija, odnosno kolege iz transplantacijskih timova koji se zaista u jednim ajde da kažem neću reći lošim ali jednim uvjetima dosta oskudnim, dosta, dakle, skučenim uspijevaju stići u bolnice diljem Hrvatske u svezi eksplantacije a onda u svojim klinikama vrše i transplantaciju organa i tkiva jasno u onim ustanovama koje su za to ovlaštene. Ovom zakonskom regulativom se jasno daje do znanja i koje to ustanove imaju pravo na to. Dakle, gospođa …/Govornik se ne razumije./… kliničke bolnice imaju dakle, pravo na to. Pa prema tome klinička bolnica i Osijek ako razvije, dakle, ako razvije službu za transplantaciju jasno da može biti i eksplantacijsko i transplantacijski centar pogotovo što je to jedina klinička bolnica u Slavoniji i Baranji i Srijemu. Zbog toga nije bitno spominjati stalno kao što se ovdje radi sa ove govornice ili sa ovih mjesta pričati priče iz davnine tko je započeo suradnju sa eurotransplantom, tko je, kada je započela suradnja, kada nije. Prema tome, bitno je da Hrvatska prati trendove da su kolege, dakle, vrlo stručni i kvalificirani dakle, kirurzi iz transplantacijske kirurgije i da nimalo ne zaostaju za europskim trendovima. Ovdje je i regulativa u svezu eventualnih zlouporaba, dakle, u članku 36. određene su i da kažem, određena je pravna regulativa u svezi prekršaja, članaka ovoga zakona, pa se jasno naglašava šta je to zlouporaba i kada se čini prekršaj što je u domenu transplantacijske kirurgije i uopće transplantacija u nekim zemljama i Europe ali pogotovo izvan Europe u svijetu zamijećeno da se događaju mnoge zlouporabe, uzimanje organa sa živih donatora ili uz njihovo znanje ili bez njihova znanja tako da se događa svašta u svijetu. Jasno da su ovdje i određene novčane kazne za takve ili slične slučajeve i ova regulativa je zaista ona koja neće neće u ovome Saboru izazvati dvojbe kod glasovanja, jasno da će i klub HDSSB-a biti za, dići ruku za Prijedlog ovoga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju dijelova Nacionalnog tijela a u svrhu isključivo liječenja. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Nedjeljko Strikić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, evo pred nama se nalazi još jedan zakon kojim usklađujemo zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom pravnih stečevina I to je već rečeno da Direktivom 2004. 23. Europske zajednice, Europskog parlamenta Vijeća Europe od 31. ožujka 2004. godine određivanju standarda kvalitete i sigurnosti za postupke darivanja, nabave, testiranja, obrade, čuvanja, skladištenja, raspodjele tkiva i stanica ljudskog podrijetla. I sukladno tome ja bih citirao samo članak 6. navedene direktive, kaže da države članice moraju osigurati da zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva moraju ishoditi odobrenje izdano od nadležnog tijela pri čemu moraju ispunjavati propisane uvjete. Ovo što su i prethodnici i državni tajnik rekao. No, što nama donosi ovaj novi zakon, pa tako u članku 1. određuje koje zdravstvene ustanove mogu se baviti uzimanjem, presađivanjem organa uz odobrenje ministra zdravstva. I kaže da uzimanje i presađivanje organa smije obavljati samo kliničke i zdravstvene ustanove ili transplantacijski centri u daljnjem tekstu. I što je dobro jer znamo da u našim kliničkim centrima zaista rade najvrsniji stručnjaci iz toga područja. Iznimno iz točke 1. uzimanje organa može se obavljati i u eksplantacijskim centrima, tu se je mislilo na sve županijske bolnice i što mislim da je dobra odredba koja daje mogućnost šireg eksplantacijskog programa. U članku 27.a uzimanje i pohranjivanje tkiva govori se koje ustanove mogu držati banku tkiva a samim time i regulirane djelatnosti ustanova. Također u članku 27.d uvozom i izvozom tkiva regulira se kada se može izvršiti uvoz tkiva, ali istovremeno i izvoz i to je doista precizno i jasno rečeno. Ja bih ipak ukratko ovdje, i danas smo čuli, rekao gdje je danas transplantacija u Republici Hrvatskoj i koji su ciljevi u budućnosti. Aktivnosti vezane za uzimanje i presađivanje, pohranjivanje i razmjenu dijelova ljudskog tijela provode se sukladno Nacionalnom transplantacijskom programu. Mi znamo da Hrvatska ima taj program. Nacionalni transplantacijski program donosi ministar na period od četiri godine, a za njegovu provedbu zadužen je nacionalni koordinator. Ovdje bih rekao da moramo pohvaliti i napore Vlada Republike Hrvatske, ministra zdravstva i ministarstva da je u proračunu za 2009. godinu kao i u rebalansu proračuna za 2009. koji smo jučer raspravili, sredstva za transplantacijski program u bolnicama sa 45 milijuna kuna u 2008. godini podignut na 77 milijuna kuna u 2009. godini. Istovremeno eksplantacijski program u bolnicama, znači u ovim županijskim bolnicama gdje će se odvijati, proračun za tu namjenu u Ministarstvu zdravstva sa 2,5 milijuna kuna podignut na 7 milijuna kuna što daje sasvim dovoljno financijska sredstva da će se zacrtani program moći i ostvariti. Ovdje bih ipak podsjetio da je prva transplantacija uopće u medicini izvršena davne 1905. godine u Austriji, transplantacija rožnice, izveo ju je doktor Edwars Zim. A istovremeno bi iskoristio priliku, kao što su i neki rekli, da u ovom Visokom domu zahvalimo svim onim liječnicima i drugom zdravstvenom osoblju, entuzijastima koji su učinili prve transplantacije u Republici Hrvatskoj. Ja ću ih i nabrojiti jer mislim da zaslužuju da budu spomenuti i u ovom Visokom domu u Saboru Republike Hrvatske. Tako je 1971. godine u Rijeci prva transplantacija bubrega od živog donora izvedena pod vodstvom doktora Frančiškovića. Odmah godinu dana poslije učinjena je i prva transplantacija bubrega od mrtvog donora. Znamo da je prva transplantacija srca učinjena 1967. godine, Christian Bernard, a prva transplantacija u Republici Hrvatskoj 1988. godine u Kliničkom bolničkom centru "Rebro", profesor Josip Sokolić sa svojim suradnicima. Istovremeno, 1990. godine prva transplantacija jetre u Republici Hrvatskoj, profesor Boči sa suradnicima. 1993. godine transplantacija gušterače u Rijeci, profesor Zelić sa suradnicima. 2002. godine prva transplantacija pluća, Klinička bolnica Jordanovac, profesor Slobodnjak. I tu možda i ovo što je rekao i profesor Hebrang, predstoji nam daljnja i edukacija, a istovremeno opremanje Kliničke bolnice Jordanovac da bi se mogla izvodit transplantacija pluća. Iz ovih malo povijesnih podataka vidi se da Hrvatska raspolaže sa kvalitetnim stručnim liječničkim kadrom koji se sposoban izvoditi najsloženije transplantacijske zahvate u medicini koji se danas izvode. Gdje smo mi danas? Podaci iz Hrvatske donorske mreže kažu da 2008. godinu 149 transplantacija bubrega u Republici Hrvatskoj, na listi čekanja 364 bolesnika; 20 transplantacija srca, na listi čekanja oko 18 bolesnika; 65 transplantacija jetre, na listi čekanja 60; 14 transplantacija gušterače, na listi čekanja oko desetak pacijenata. ne razumije./… živih donora i 240 sa umrlih ili kadavera. U Europi oko 90% donora su od umrlih, 10% od živih, dok u Sjedinjenim Američkim Državama 30% donora su sa živih. Suradnja, to smo čuli ovdje, sa Eurotransplantom je zaista dobra i za prošlu godinu iz Hrvatske je poslano 54 organa u europske centre za transplantaciju. Tako je poslano 27 bubrega, 5 srca, 13 pluća i 9 jetri. Dok smo istovremeno dobili 38 organa, od toga najviše 28 bubrega, 2 srca i 10 jetri. Sad bih rekao nešto o istraživanjima koja su provedena u Republici Hrvatskoj o tome što građani misle o darivanju organa i može biti zadovoljni da su rezultati da gotovo 70% ispitanika izjasnilo se za darivanje organa, 8% ne ne bi darivalo svoje organe, 21% ne zna, a 1% ne želi. Ja bih ovdje samo citirao jedan navod koji je 2000. godine u Rimu povodom 18. svjetskog transplantacijskog kongresa izrekao papa Ivan Pavao II koji je izašao iz Vatikana da bi prisustvovao nekom znanstvenom skupu. To je učinio kako bi svijetu poslao dvije poruke: da je smrt mozga u skladu s katoličkim moralnim naukom, prekid ljudskog života te je želio potaknuti da presađivanje organa u klinički mrtvih osoba kako bi se pomoglo neizlječivim bolesnicima. Ivan Pavao II, citiram ga: "Sve što se može poslužiti živome, grijeh je pokopati." Papa tu vidi veliku etičku vrijednost, jer darivanjem vlastitog tijela darujemo dio sebe. Znači i katolička crkva i sam papa je potaknuo stanovništvo na darivanje organa. mislim da to u Hrvatskoj i Hrvatska donorska mreža i puno ljudi koji imaju donorske kartice daje nam još veću perspektivu da će transplantacija organa u Republici Hrvatskoj biti još bolja. Iz tih razloga apsolutno ću podržati ovaj zakon. Hvala lijepo.

Kolega Strikić, vi ste spomenuli u ovome svome izlaganju koje je vrlo kvalitetno, da danas postoji po ovom zakonu tko može držati banku tkiva i tko može uvesti i izvesti ta tkiva. Mislim da je to vrlo značajno u reguliranju, jer upravo uzgoj tkiva je nešto što se može i planirati, što je moguće i potrebno razvijati u Republici Hrvatskoj. Primjer kada se desila velika nesreća na Kornatima i kada je situacija recimo sa onim samospaljivanjem učenika, tada je upravo u tom procesu liječenja uzgoj i presađivanja tkiva kože bio vrlo značajan. Tada je bilo situacija da se moralo u inozemstvu uzgajati ta koža za ove naše nastradale, mislim da je to bilo u Slovačkoj. U isto vrijeme potezalo se i pitanje da li je moguće to napraviti u našim laboratorijima. Laboratoriji koliko sam ja pratio i slušao, postojali su, međutim da li su oni bili spremni za to ili nisu, ali mislim da je danas taj dio mnogo kvalitetnije već reguliran i upravo taj uzgoj i tkiva kroz i ovo uvoza i izvoza sigurno ima još jedno veće značenje. I samo da kažem, ovo donatorstvo organa, to je sigurno značajna aktivnost. uvijek govorimo o ljudima koji te organe ili prenose ili ih drugima daju, međutim kako i na koji način dolazimo i kolika je ta edukacija tih naših stanovnika. Pa mislim da upravo u toj edukaciji naših stanovnika u vezi donatorstva imaju veliko značenje i liječnici obiteljske medicine koji u svojim ordinacijama su ti prvi koji govore o tome što znači darivanje vlastitog tijela za život nekoga drugoga. Pa mislim da i njih bi trebalo eventualno, evo spomenuo sam ih ovdje. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor, gospodin Nedjeljko Strikić. Izvolite. **Strikić, Nedjeljko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo, zahvaljujem se uvaženom kolegi zastupniku koji je dao repliku i naravno da i naša država i Ministarstvo zdravstva izuzetnu pažnju je posvetilo uvozu, ali istovremeno i izvozu organa jer znamo da u nekim istočnim zemljama kao Indija, azijske zemlje gdje postoji zaista i trgovina ljudskim organima, da bi se to spriječilo i ako vidimo i u zakonodavstvu Republike Hrvatske i u ovom prijedlogu zakona koje je preložilo ministarstvo i Vlada, decidirano rečeno i praktički ja ne vidim iz ovog zakona da bi moglo u Republici Hrvatskoj biti trgovine organa, što je dobro. Istovremeno, što ste govorili o banci organa i ako mi u Republici Hrvatskoj, ovdje je bilo riječi o transplantaciji kože i uzgoju kože, to ne radimo jer nismo još mogući. Naravno da postoji suradnja jer liječnici su, a naročito kirurzi već, da ne rečem stoljećima, oduvijek su imali, svijet je bio jedno i povezani. To se samo sada prenosi. I sami podaci iz Eurotransplata kažu kolika je suradnja Republike Hrvatske sa europskim zemljama da smo za prošlu godinu dali organe kojima su trebali u području Europe našim transplantacijskim centrima, a istovremeno kad je nama trebalo i kad je tipizacija tkiva pokazala da se mogu presaditi našim građanima, to je učinjeno i ovaj jedan podatak koji ste rekli da je bitna obiteljska medicina i svijest. Mislim da je svijest i naroda i ja nisam bez razloga i čitao poruku Svetog Oca Ivana Pavla II. koji je rekao, a Hrvatska je katolička zemlja sa 93% stanovništva koji su se izjasnili da je vrlo bitno da klinička smrt predstavlja zaista smrt i da od tog trenutka može biti darivanje organa da spasimo ljudski život koji ima perspektivu. Evo, hvala lijepo.

vrlo kvalitetna izlaganja svih mojih prethodnih kolega, jedna humanistička crta jednog vrlo važnog zakona. Naime, pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja, s Konačnim prijedlogom zakona. Aktualan je važeći Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja iz 2004. godine. Naime, Direktivom 2004/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine određivanju standarda kvalitete i sigurnosti za postupke darivanja, nabave, testiranje, obrade, čuvanja, skladištenja i raspored tkiva i stanica ljudskog podrijetla određen je jedinstveni okvir kojim se u cilju zaštite zdravlja ljudi osiguravaju visoki standardi kvalitete i sigurnosti tkiva i stanica ljudskog podrijetla namijenjenih liječenju. Naime, Direktivom 2004/23 države članice moraju osigurati prvo da zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva moraju ishoditi odobrenje izdano od nadležnog tijela, pri čemu moraju ispunjavati propisane uvjete. Nadalje, sukladno članku 6. točki 3. Direktive 2004/23, zdravstvena ustanova ne smije unijeti značajne promjene u svoje djelatnosti bez prethodnog pisanog odobrenja nadležnog tijela te da je zdravstvena ustanova kojoj je odobreno obavljanje određene djelatnosti obavezna obavijestiti Ministarstvo zdravstva nadležno za zdravstvo o svakom novom podatku koji utječe na dopunu ili izmjenu u dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti. Usklađivanje sa člankom 9. koji je gospodin tajnik spomenuo Direktive 2004/23 predloženi zakon sadrži posebne odredbe o uvozu i izvozu tkiva u cilju osiguranja standarda, kvalitete i sigurnosti. Što se tiče uvoza i izvoza tkiva, smije se baviti banka tkiva koja za to ima odobrenje minsitra. Istaknuti ću i važna 2 članka 5. i 6. Direktive 2006/86 od 24. listopada 2006. godine. Oni govore da su države članice dužne uspostaviti sustav za dojavu, istraživanje, bilježenje i prijenos informacija o ozbiljnim nepovoljnim pojavama i učincima koji mogu utjecati na kvalitetu i sigurnost tkiva i stanica te o svim nepoželjnim učincima primijećenim tijekom ili nakon njihove primjene koji mogu biti povezani s kvalitetom i sigurnosti tkiva i stanica. Navedena odrednica govori o tome da su nadležne zdravstvene ustanove obvezne uspostaviti učinkovit i provjeren sustav za praćenje i dojavu ozbiljnih štetnih događaja te sustav za povlačenje iz primjene tkiva koja su izazvala ili mogu izazvati ozbiljan štetan događaj. Također treba istaknuti da sukladno Direktivi 2006/17 predloženi zakon sadrži odredbe o ovlašćivanju laboratorija koji za područje Republike Hrvatske obavljaju imunogenetsku obradu i testove za određivanje podudarnosti tkiva, primatelja i darivatelja i obavezna testiranja na darivateljima dijelova ljudskog tijela. Tu sam pročitao isto jedan podatak što se tiče, gospodine tajniče državnih sredstava za provedbu zakona. To je ovo u manjem dijelu u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu piše da su osigurana sredstva od 113 tisuća kuna i to se odnosi na zapošljavanje 3 nova inspektora. Ja mislim da je to to. Naravno, poslije ovoga svega, naravno da će Hrvatska demokratska zajednica podržati ovaj zakon. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle, čuli smo koliki je značaj i važnost transplantacijskih programa. Tome zasigurno najviše mogu svjedočiti oni koji su osjetili dobrobit ovog izuzetnog postignuća, pa evo i ja u svojoj sredini imam ovih dana radosnu vijest da djevojka koja je godinama bila na dijalizi, evo djevojci je transplantiran bubreg, uspješno se oporavlja. Ja joj želim čim prije povratak u normalni kolosijek življenja svima onima koji su sudjelovali u tom izuzetnom pothvatu, čestitam i zahvaljujem. Ministarstvo zdravstva zasigurno je isto tako svjesno važnosti ovih transplantacijskih programa i u prilog tome govore ova sredstva koja su izdvojena više u ovoj godini što je govorio kolega Strikić preciznije a naravno ušli smo i u Eurotransplantat i ovi podaci od 144 presađena bubrega u 2007. i 60 jetre govore dovoljno za sebe. No, kako se radi o izuzetno osjetljivom području to je potrebito i zakonski regulirati i u tom smislu je na snazi bio zakon iz 2004. u koji su usvojene u cijelosti odredbe Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u svezi primjene biologije i medicine naravno uz usvajanje i dodatnog protokola koji je Hrvatski sabor usvojio 2003. godine. No kako su u međuvremenu kako je rečeno ove dvije direktive došle 2004/23 i ova 2006 zasigurno tu su bili, to je potrebito ugraditi u naše zakonodavstvo a kako bi se usvojili jedinstveni standardi i kvalitete. Pa koje su dakle to glavne novosti koje se donose, čuli smo dosta toga. Dakle, prije svega da ministar zdravstva daje odobrenje za ostvarivanje ovog transplantacijskog programa ustanovi koja ispunjava uvjete, naravno na četiri godine kao što smo čuli ali je isto tako potrebito dati, ishodovati isto tako ovo izvješće od Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu za to narečeno razdoblje. Naravno, ministar može i uzeti uzeti ovo isto odobrenje ako se ne ispunjavaju predviđene norme jer je u tom dijelu predviđen inspekcijski nadzor kao što smo čuli da bi bilo potrebito tri inspektora zdravstva angažirati uz ova potrebita sredstva koja su koja su u tom dijelu i sve izmjene dakle u svezi tih transplantacijskih programa dužni su dostaviti svi oni koji to provode Ministarstvu zdravstva. Poseban momenat je u raspravama prethodnika istaknut glede banke tkiva koje se moraju dakle naravno u novim uvjetima postaviti da drže tu kvalitetu na visokoj razini. I naravno, glede izvoza da ne ponavljam sve ono što su rekli prethodnici itd. A drugo, još je potrebno bitno i sustav dojavljivanja je potrebito naročito pozornost je dana sustavu dojavljivanja u svezi neželjenih događanja u svezi istih postupaka tako da i to je jedan od noviteta. I još možda, dakle potrebito je još možda što nije bilo spomenuto. Dakle, imunogenetski laboratorij koji je isto vrlo važan u tom dijelu koji će doprinijeti toj kvaliteti. Zasigurno sve ove promjene će doprinijeti još boljem transplantacijskom programu u našoj zemlji i kao što su svi prethodnici rekli treba ga podržati. Hvala lijepa. je. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar je povukao. Hvala. Dakle, zaključno gospodin Dražen Jurković državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Prije svega, zahvaljujem se svim klubovima na podršci. Zahvaljujem se na ovoj jednoj pa rekao bih lijepoj diskusiji za ovu lijepu temu i za ovu lijepu zdravstvenu priču o Republici Hrvatskoj dakle koja traje od 1971. godine, dakle punih 28 godina od kad je prvi bubreg presađen u Rijeci a taj program se intenzivira negdje od kraja 80-tih i početka 90-tih godina i to je još jedan dokaz da u hrvatskom zdravstvu, da u hrvatskoj medicini pratimo i europske i svjetske tokove. Prošle godine je u Hrvatskoj ukupno izvršeno 240 transplantacija, 230 sa umrlih i 10 sa živih donora, od toga 65 jetri, 159 bubrega, 20 srca i 14 gušterače. Za ovu godinu evo 113 tisuća kuna su predviđena sredstva samo za provedbu ovoga zakona ali za 2009. godinu je predviđeno 82 82 milijuna za provedbu transplantacijskog programa što je znatno više nego u 2008. godini kada je bilo predviđeno 45 milijuna kuna. Dakle, Ministarstvo zdravstva i ministar podržavaju ovaj program, svjesni su značaja razvoja ovoga programa u Republici Hrvatskoj i sasvim sigurno su i za slijedeću godinu osigurali odnosno za ovu godinu osigurali dostatna sredstva i tako će biti i u buduće. Zahvaljujem se svima. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Hvala.